Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието. Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в седмичната програма за работа на Народното събрание да бъде включена следната допълнителна точка Проект на решение за отмяна на Решението за създаване на Временна комисия за разглеждане на Проект на Конституцията на Република България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 г. Вносител – Даниела Дариткова и група народни представители на 26 ноември 2020 г., като предлагам да бъде точка първа в Програмата за днес – 27 ноември 2020 г. Моля, гласувайте.

следната допълнителна точка – Проект на решение за отмяна на Решението за създаване на Временна комисия за разглеждане на Проект на Конституцията на Република България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 г.

за разглеждане на Проект на Конституцията на Република България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 г. Вносител – Даниела Дариткова и група народни представители.“ Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване

Колеги, прощавайте, пропуснала съм да обявя съобщенията за днес. 247 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 19 ноември 2020 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по бюджет и финанси да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него. към него. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на

България при полет от маршрут Обединени арабски емирства – Швейцария, без кацане на българска територия, в периода от 1 до 4 декември 2020 г. включително с цел транспортиране на делегация, водена от президента на Швейцария. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. относно експортния контрол и в съответствие с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката, Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 25 ноември 2020 г. с входящ № 003-09-98 и е предоставено на Комисията по отбрана.

така: „(1) Територията и инфраструктурата на пристанищата по чл. 107 – 109, с изключение на инфраструктурата за достъп по море или по вътрешни водни пътища, може да бъдат собственост на държавата, на общините, на физически и юридически лица. Инфраструктурата за достъп по море, съответно по вътрешни водни пътища, е публична държавна собственост. (2) Специализираните пристанищни обекти може да бъдат собственост на държавата, на общините, на физически и юридически лица.“

За производството по вписване на специализирани пристанищни обекти се прилагат съответно разпоредбите на чл. 92, ал. 6.“ 4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.“

против 1, въздържали се 42. Предложението е прието. Господин Летифов, министърът на околната среда и водите иска да даде информация, така че ще Ви помоля да прекъснем разглеждането на Закона. След малко отново ще продължим. Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Знам, че процедурата, по която искам думата, е много рядко използвана форма… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Правя го именно защото обстоятелствата са от форсмажорен характер. Ще говорим за водите с истинските им имена. Предварително искам да Ви кажа, че идвам с добри намерения, не смятам да се конфронтирам, било по отделно с някой от Вас, било в политически план. Това е мое лично изказване и не ангажирам никоя политическа сила. Започвам с Бургас и язовир „Камчия“. Има пречиствателна станция на язовира, чисти водата за Варна и Бургас посредством довеждащ водопровод до "Китка", общо оттам 110 км до Варна и 100 км до Бургас, без нито една помпа, вода – 200 км тръби – Варна и Бургас гравитачно водоснабдени. Искам да Ви съобщя, че от месец май, в случай че продължава да не вали, град Бургас и Южното Черноморие ще станат два пъти по-привлекателна туристическа дестинация освен прочутата поморийска кал, луга, жителите и гостите, ако тогава все още има, ще опитат от този момент и неизвестната камчийска кал. Ще сложим салове в язовира, ще точим вода, ще чистим и ще пращаме на Бургас. Защо? От месец януари тази година МОСВ пише 10 пъти отчети, графици, в които 10 пъти пращаме информация и до Министерския съвет. Направили сме два консултативни съвета по водите, всичките са взели единодушно решение. В случай че трета година има суша, потреблението е в стандартните размери и обеми, град Бургас ще остане без вода за питейно-битово водоснабдяване. водоснабдяване. В резултат на тези 20 писма, два съвета, десетки интервюта, предавания, публикации – нищо. Нула! Няма забит един пирон. Ако има, покажете ми го, аз ще го извадя сам, един метър тръбопровод, един генериран документ на призивите ни цяло лято да се започне, докато е топло. Има възможност да се копае, полее, канал лесно се строи. Има време, технологична изпълнимост. Не постъпи нищо. Мълчание. Господа, ето това е схемата (показва схема), която сме дали септември месец на всички областни управители с всички намаления. Май месец няма вода – ако дойде малко, ще изкара до юни, ако дойде малко – ще изкара до септември. Не е валяло капка дъжд! Тази схема я имат всички, изпратил съм я неофициално – от септември всеки месец, а от януари пиша всеки месец доклади. Областни ръководства, кметове, партиен елит – никой! Този проблем не съществува. Единственият, който е поел отношение, е бил Валери Симеонов. (Шум, реплики.) Какво може да направи той? Само той, но нищо не може да направи. Цяло лято чакам един пиар да реши кога ще е подходящият момент за първа копка. Така и не реши. От месец май три пъти ходим на язовира за първа копка, за първа схема. Нищо! България се управлява от пиарите. Министерството на земеделието и МРРБ воюват помежду си. Земеделците не си дават язовира, да може те да обявят обществена поръчка, МРРБ не могат да започнат, защото земеделците не им дават документацията. Имаме гласувано решение на Министерския съвет преди два месеца, подписано от премиера, гласувано от всички министри някакъв си началник на кабинет в Земеделието и заместник-министър не дават документите, за да се започне строителството. Цензурират премиера. Няма един метър изкопан тръба. На главата ми се качиха. Може би утеха е, че и на премиерската. Ще допуснем Южното Черноморие да стане залог на корпоративен интерес – кой да владее язовира, кой да си пробутва фирма и да усвоява пари. Едните не си го дават – другите не могат да започнат. Бургас се приближава и след шест месеца ще бъде във водна криза. Единствената заинтересованост – МОСВ. Кметът на Бургас заема особено място в цялата ситуация, особено място на зрител. В МОСВ имаме специално име за него, няма да го казвам. Всичките ни хидролози, инженери, експерти – 10 месеца пишем графици, доклади, заседаваме, пресмятаме – суха година, влажна година, средновлажна – 50 години назад, с графики. (Шум, тропане Моля Ви за тишина! Те дадоха едно гениално решение – кметът стана… Вие да сте кмет, който след пет месеца няма да имате вода и да дадете не едно, а две гениални решения: „Ще построим нов язовир.“

Второто гениално решение – станция за обезсоляване. Ама на кой парцел, ама на кое заустване, ама на кое присъединяване? Ама купено е, направено е, построено е! Кажете, да го пишем в графика, да захраним града. Не станция, завод трябва, и водата ще е ужасно скъпа. Сигурен съм, че никой в тази зала не вярва, че след пет месеца в България, в Бургас ще има нов язовир и станция за пречистване. Но това е. Една таблица, 10 доклада, 10 графики, два консултативни съвета. Ще се случи Перник-2. Ще обясня модела в Перник, защото той е до болка порочен. Аз не се заигравам политически. В Перник политически назначения източиха водата, която си беше в язовира, за да направят един ремонт, укриха го преди изборите заради политическия момент и стовариха цялата вина на МОСВ. Язовир „Студена“ винаги е бил пълен, откакто е построен. В момента ремонтът трае по-дълго от строителството на язовира, а той тече повече отпреди. Обяснявам – язовирът е на МРРБ, стената, съоръженията, разходомери, тръбопроводи, пречиствателна станция – цялата система е на МРРБ. МОСВ само пуска графици, други ги изпълняват. Ама нарочно го източили заради ремонт, да им излезе по-тънко, да не ползват водолази – МОСВ е виновно?! Ама сложили някакъв найлон, винил на стената, той повече тече отпреди – МОСВ е виновно?! Язовирът се ремонтира два пъти по-дълго, отколкото е построен целият язовир, и още се ремонтира. Ама махали водомери, направо ги сваляли и пускали вода колкото си искат, ама по 400 хиляди кубика екологичен отток си го вкарвали в пречиствателната станция и го продавали на хората, за да се крият – всички чисти като сълза. И универсалното извинение: „Това е политическо решение.“ Идват избори. Знаем, че е незаконно, знаем, че е празен, ще си мълчим, после ще намерим виновен. Е, добре, загубиха ги. Цял град знае как им източиха язовира, знае, че ги излъгаха и после държавата направи подвиг с тази тръба, но те пиха два месеца вода от София и псуваха властта, защото ги излъгахме преди това. Да Ви прилича на Бургас? След изборите кметицата и областната се покриха, държавата построи водопровод, перничани го ползваха няма и два месеца и случаят приключи. Кражбите на вода обаче си продължиха безконтролно. Безконтролно! Къде е моят проблем? Имаме 52 национално значими богатства – язовири, обществени. Това е националният интерес. Щом започнат изборите, всеки започва да се присъединява, всеки започва да използва политически натиск, всеки започва да ги съсипва. Давам пример пак със „Студена“, с пернишкия кмет. Той се пълни от Владайския канал, от река Мътнишка, Кладнишка, от Палакарийската деривация и от извора „Врелото“. От Владайския канал от 1972 г. има построена пречиствателна станция, която няма разрешително за ползване на вода, но ползва вода и я продава. Коя вода ползва? Краде тази на Владайския канал. Докато беше сушата, се крихме, сега го продължихме. Нямат и никога не са имали разрешително!

отива в Радомир, защото Радомир не си е направил изворите, водоизточниците и неудобно се е закачил за технологичния водопровод. Двадесет години! Нямало разрешително. Те не са и искали. Десет кмета го правили, партиите ги пазели. Че защо сега да не се прави? Цяла пролет пред кабинета на Борисов: „Това е политическо решение, трябва да захраним града, те ще излязат на улицата. Знаем, че е незаконно, знаем, че е криминално деяние. Все някой ще го отнесе от Басейнова дирекция. Пускайте помпите.“ Сами си ги пуснаха! Смятате ли, че до днешна дата някой е подал молба да му се узакони тази дейност? Няма такова нещо. В България е безнаказано. Отидеш зад Борисов, криеш се, пускат ти водата и си караш още 20 години. Щом имаш партия зад гърба си, няма значение коя партия. Три заседания в Министерския съвет по тази тема – Пернишкият водопровод да се узакони и Владайският? Нищо не е направено. Не са си платили и водата от язовира. Докато беше кризата, водопроводът там беше разрушен, да не ги хване прокуратурата. Щом се напълни язовирът, се закачиха и пречиствателната станция, Щом някой им е дал водопровода, ще го ползват. Това ми е проблемът – че политически решения съсипват язовирите. Пернишкият кмет, новият, „Позитано“ го помолих учтиво, след всичките му многобройни интервюта, да вземе поне да си подаде документ софийския водопровод да го узаконим. Утре ще се наложи пак да го ползваме, ние нямаме право. Готова вода, готов водопровод, а нямаме право да го ползваме. Поне да го узаконим. Ще ме дава на съд! Министърът на МОСВ го моли да си узакони водопровода, че може пак да му потрябва – той ще ме дава на съд?! Моля го да си извади разрешително. Защо? Защото „Позитано“ помага. И по телевизията гледам как аз трябва да ходя да пия ракия и да му се моля, и да му се извинявам, че съм го помолил да си узакони водопровода и да помогне да го узаконим. Така. Питайте ме дали МРРБ, респективно ВиК – Перник, към днешна дата са си платили това, което взимат от язовир „Студена“, дали тръбопроводът, който е промишлен за Радомир, но го ползват както и когато си поискат незаконно, криминално, са подали поне документи, дали за тази пречиствателна станция има документи? Не. Щом се напълни язовирът, кражбите започнаха два пъти повече отпреди. В момента градът с ремонта ползва повече вода отпреди водната криза. Щом си от МРРБ, имаш индулгенция за ненаказуемост. Давам пример с ДПС, за да не кажете, че нещо… „Ястребино“ класически случай! Язовир за целенасочено унищожаване на безценен държавен ресурс, създаване на многогодишни проблеми и вреди за околната среда, само с една цел – някой лев по изборите на тема „вода“. Знаете ли колко са изворите на територията на Търговищко, дето сега ми пишете писма? Двеста осемдесет и три броя има извори, сондажи. Знаете ли колко се ползват от тях? броя. Всичко друго е унищожено, загробено, изоставено и се закачаме към първия държавен язовир наоколо, и си го приватизираме. За останалите 270 каква грижа е положил ВиК операторът? Местните кметове каква грижа са положили? Нищо. Ще Ви го кажа в детайли

62 млн. куб. м построили хората. Водните маси, посредством главен напоителен канал, трасе 46 км по протежение, тунели, дюкери, саваци, помпени станции – всичкото това нещо в момента е унищожено с едно присъединяване за един град – Антоново, за 2000 души – 20 хил. куб. вода. Има 270 неизползвани сондажа, закачили се за язовира, а той е земеделски. Защо? Защото им е по-лесно. Около партиите при едни от изборите местният кмет решил за 2000 души да се реши проблемът. Вместо да си оправи сондажите, знаел, че има една тръба за бивше предприятие към язовира, вързал се към нея. Другият град решил, че и той ще направи същото, дал десетки милиони – тръбата не работи и вода не носи, но направили и втория етап, та с помпи и в други села да карат. Същият град в момента няма вода, защото се захранва от трето място, минава през девет села, деветте села имат, за града няма вода. И сега ми пишат писма – един извор с два извор с два литра в секунда щял да захрани града. Какво се получава? Заради един малък град и сто сондажа, някой някога политически е закачил града и язовирът вече не е земеделски, той не може да се ползва по закон е първо питейно-битовото водоснабдяване, язовирът вече е питеен. Още по-лошо – съседният град, и той се е закачил. Те са зарязали в момента всичките си сондажи и се закачват към язовира, защото са пробили да не е земеделски – земеделците да мрат, нищо, че са същият електорат.

Съсипвате ми язовирите! В момента цял един язовир – 62 милиона, е затворен заради един град с 2000 жители, който не иска да си ползва сондажите. Обяснявам: той е земеделски, а всичко построено е на вятъра. След като един път вземем едно политически грешно решение, съсипваме всичко с продължаващи решения да дооправят първото взето решение.

Тук някой внася закон зад гърба ни, с който да разрешим тези земеделци, които вече с едно действие лишихме от вода, да могат да копаят където си искат, когато и каквото си искат да правят – да преграждат реки, да бъркат водните тела, да променят водните хоризонти на съседите си – водни войни, спряхме язовира, намерихме решение, копайте си. Прокарва се зад гърба ни норма, която трябва да узакони кражбата на подземните водоизточници, а това е единственият национален ресурс, който ние можем да оставим на децата си. Значи, първо, под партиен диктат затваряме язовира. Понеже сме затворили язовира, налагаме норма всеки да се оправя който както може, като копае където намери за добре и ако аз не се съглася с тази норма – миналия петък щеше да мине, щели да ми искат оставката, защото не съм разбирал политическия момент?! Този язовир на бащи ми ли е?! Аз ще си го нося ли някъде?! Той не е ли национално значим? И Вие в залата сте го определили като такъв. Уважаеми дами и господа, това не е моята вода, но това е единствената ни чиста вода, която е останала. Повърхностните води ги замърсихме, поне подземните да спасим – нямаме други, трети няма! Съсипваме повърхностните и крадем землището. Това ли ни е бъдещето? Това е водата на децата ни. Едно безумие води до второ, до трето и накрая няма да има вода нито за гражданите, нито за земеделците.

Колеги, изкарах тук два мандата като депутат. Бях заместник председател, председател, създадохте даже комисия – благодарен съм. Бях синя каска сред Вас и работихме добре. Идвам пак като синя каска с конструктивно предложение – как да свършим работа, не как да не свършим, дали да помогнем, или да не помогнем. Познавам Ви и тук – пет години. Уверявам Ви, поне доколкото Ви познавам, няма нито един човек в тази зала, който да повярва и за минутка, че водата, която нашите предци са изчислили, може да се събере в този конкретен язовир. Някой може да извади надолу по вече затворените 46 километра трасета на същите места, където е била предишната,

народни представители, тези хидролози, които навремето – по време на комунизма, са построили в Африка, в Азия, в България – всичките тези, уверявам Ви, не са били по-глупави от нас. Те са ги построили тези язовири, защото са пресметнали, че трябва. Можеха да кажат: не ни трябва язовир – копайте си, дупчете, само че те са го направили. Направили са деривация по неколкостотин километра не защото е било лесно. Хиляда души са строили "Камчия", 6 хиляди души са строили тръбопроводите до Варна и Бургас. Никой не може да го повтори. Ние поне да ги спасим, поне да ги кърпим. Това е водата за нашите деца, това е бъдещето на България, това е невъзобновяем ресурс, трябва да го пазим, а не да го пилеем! Друг проблем рибарство и аквакултури, ще Ви бъде интересно. Земеделското министерство има десетки, бих казал, стотици язовири, но не развъжда рибата там, а иска да се намеси, както всички, в националното богатство – в петдесетте и два национални язовира, през задната врата! Можем си го, ще си го уредим, ще ни го дадат, ще си го направим, длъжни сте да ни пуснете!

той пък захранва речните тераси, където са разположени водоизточниците на Нова Загора, Сливен, Ямбол, Елхово. Разбирайте – цялото питейно-битово водоснабдяване на четири окръга в България се захранва от язовир „Копринка“ посредством река Тунджа и посредством язовир „Жребчево“. От същата река Тунджа и от същия язовир „Копринка“ ние поливаме в Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Ямбол. същата река, от същите два язовира ние трябва да напълним още два язовира – язовир „Розов кладенец“, защото е свързан с енергетиката, и язовир „Овчарица“, защото и той е свързан с енергетиката, иначе няма да имаме грам ток. Единият от Стара Загора минава и пълни „Розов кладенец“, а „Розов кладенец“ е пълен с тиня и има 3000 кубика в него. Спрели обаче – спира енергетиката! Язовир „Овчарица“ – изкуствено създаден язовир, с пет стени, допълваме го и него от реката,

Какво ми причинявате? Давам пример: за първи път ще го чуете – август месец се случи. Тази година се случи август, догодина ще се случи април.

друго безумие! Река Тунджа не продължаваше по Тунджа, а отиваше в река Марица! Сливен, Ямбол, Елхово, Нова Загора, Стара Загора бяха на косъм да останат без вода. Помпите паднаха надолу, хидростатичното, сондажите започнаха да гърмят

при празен язовир, пресъхващи сондажи и най-големи, максимални искания за вода от енергетика, от напояване и от питейно-битовото – всички, огромни изпарения. Земеделците искат да поливат, енергетиката иска да охлажда, ВиК-тата искат да си оросяват сондажите, защото им падат, екология трябва – имаме два резервата.

Язовир „Овчарица“, който охлажда централата – бреговата станция има диапазон, ако не му дадеш, ще гръмне, ако е малко – ще изгори. Пускаме малката машина да гони новата машина, пускаме на вълна една след друга да оросяваме, на бент „Бинкос“ спираме цялата река и я пускаме по напоителните канали, за да са малки загубите, да можем да ги откараме до Ямбол, та да може Елхово да получи вода, да може на Ханово да преградим и да дадем на язовир „Овчарица“ вода, за да може да не спре енергетиката. Пускаме я, имаме загуби – изчезват, пускаме нови – изчезват, пускаме бърза вълна – ускоряваме. Спасихме положението. Тази година дадохме на всички вода и идва собственикът от язовир „Копринка“, и казва: защо изпускате язовир „Копринка“, аз имам разрешително, гледам си риби, пречите ми, променя ми се температурата, трябва да местя садките. Кой е по-важният ни национален интерес – енергетиката, питейно-битовото, гражданите или на някой рибите, който се намества в националния язовир?! Трябва да вземаме решение за речен отток, за енергетика, за питейно, за язовири. Ние се занимаваме с риби, защото някой влязъл в националните язовири! В момента нова атака – да разреша на всички язовири да се наместили частни сдружения, за да си ги управлявали! Втори пример – Кърджали.

язовирите се пълнят – там е каменисто, бързо, със страшна скорост. Пълним първо Кърджали, изпускаме в „Студен кладенец“, „Студен кладенец“ обаче има много мъртъв обем, бързо се пълни, прелива, изпускаме в Ивайловград, за да не залеем Гърция, пускаме всичките машини на 270 кубика – на два пръста. Добре, че и дъждът спря, нямаше да залеем Гърция. Идва този с рибите и ми вика: защо ни пускате водата от Кърджали, променя се температурата на рибите, дразнят се? Къде е общественият интерес – да дадеш частен язовир всеки да си го ползва?! В заключение, за „Въча“ – саловете, където Пловдив трябва да пие вода, пък аз трябва да гоня саловете от „Въча“ – няма да говоря. Защо съм дошъл при Вас? Да Ви се помоля, да поискам съдействие – не да носите моята отговорност, аз ще си нося кръста, но да вземем едно изключително важно решение – не с временна комисия, не с анкетна комисия, не с разговори тук, там, където и да било. Да Ви поканя да дойдете – по двама представители от партия,

Защо съм дошъл? Догодина, уважаеми дами и господа, ще има водна криза в земеделието, ще имате трети път избори – един път редовни, един път президентски, и един път водни бунтове. Защото обезпечеността е 40 – 45% към днешна дата! Аз телефон с дядо Боже нямам, не знам дали ще вали. Тази година дадохме вода на всички, никой не го призна, никой не го каза. Догодина имаме 45, ако ние го направим на 70 – 75, ще спасим цял един отрасъл. Ще дам пример само с Пловдивска област. (Председателят дава Приключвам, госпожо Председател, приключвам. Преди 10 години са изрязани всички помпени станции, тръбопроводи, унищожени са напоителните системи. Това, което не е изрязано, не работи и загубите са колосални. Колосални!

Ние сме в изключителна криза поради престъпно бездействие по ремонтиране на земеделските язовири и престъпни деяния по унищожаването на националната ни напоителна система.

Когато аз дойдох тук и се заклех като народен представител, а после като министър, казах, че ще се водя от интересите на народа. Да Ви призная: през тези осем – девет месеца защитавах интересите на народа, но работех за дописници. Всеки пише писма до една, втора, трета институция, тя до президентството, прокуратурата и аз от малкото останали 30% ресурс персонал, които не са болни, които нямат деца, ги пращам по безсмислени проверки, после проверки на проверката, а накрая ме питат: те защо не са били в кабинета си да си вършат текущата дейност? Убивате Министерството пред очите ми! Забравил съм всичко, спазил съм всичко, изпълнил съм на всички. Но не убивайте Министерството! Имам Имам в момента възможност, може би последна, днес единствена, малко да послужа на интересите на народа. Имаме възможност да защитим широкия обществен интерес. Затова си позволих да дойда, не искам никого да обидя. Извинявам се втори път, три пъти ще се извинявам, ако трябва. Не искам да носите моята или нечия чужда отговорност. Член съм на този кабинет и докато правилата го изискват, до последния момент ще дам всичко от себе си. Дошъл съм обаче да Ви помоля за следното. Излъчете двама души и елате. Обещавам, ще Ви покажа всичко. Ще Ви запозная с цялата картина, ще Ви покажа черните карти, всички снимки. Елате да обмислим дали си заслужава да помогнем на земеделците и следващата година да оцелеят? Нашите предци са построили язовирите у нас и са предвидили, разчели са тези хорица, че някога може да дойде поредица от няколко сушави години, че енергийните язовири не е нужно да се изливат само и единствено в реките. Предвидили са, че може да има голя суша. В това е нашият късмет. Построили са възможности, въз основа на които вода от енергийните язовири да се пренасочи към земеделските. Образно казано, от едната планина можем да ги изпратим и в другата. Предвидили са как целогодишно енергийно преработената вода да може да се съхранява в склад посредством много сложни помпи, тунели, деривация, но те са го измислили – трудно, тежко, сложно, и са го построили. Предвидили са дори възможност за това – цялата зима да се събира за лятото и лятото да се размества. Такъв разум, инвестиции и познания! Как да го изградиш, няма да се повтори в България. И може да отиде в язовир – резервоар. Образно ние можем каскадите „Белмекен“, „Баташки водносилов път“ и „Кричим“ да ги пратим в Стара планина. Огледалност са направили хората, но ние не сме знаели за нея. Имаме уникална система къде по-запазена, къде не, но все още я имаме. Тази система, независимо от безумията върху нея, с лек ремонт – една помпена станция може да спаси земеделците, но трябва да заработи веднага. Тя, водата, иначе тече. Теоретично: вместо да пилеем водата в реката, да я съберем и догодина земеделците да получат вода приблизително в размер, равен на тазгодишния. Трябва да се вземе трудно решение. (Шум и реплики.) Приключвам, господа. Дали да го направим, Земеделското министерство, енергетика трябва да ги решаваме? Как ще оправим микса, защото, ако земеделците ще ги реанимираме, ще трябва да ползваме въглища за ток, а не вода. Не съм най-големият умник и нямам претенции. Когато заех този пост, казах: нямам всички специалности в екологията, аз съм администратор, ще администрирам процеса. Това правя. Може би по-добре, може би по зле. Никога не съм имал претенции да съм най-големият експерт и съм го казвал тук, от трибуната – поемам поста, за да изкараме мандата, ще дам всичко от себе си, аз съм администратор. Струва ли си изобщо да го правим? Дами и господа, човек или е част от проблема, или е част от решението, или е част от пейзажа. Дълги години бяхме част от проблема. Сега, за около един месец, Вие малко по-късно, и аз, ще станем част от пейзажа. Вие ще се върнете, ще приемате нови закони. Моля Ви, не пипайте язовирите! Имаме един малък отрязък от време този парламент да прецени дали да спасим за догодина или не? Какви мерки да се направят или не? Елате, заповядайте, ще Ви дам всичко!

Уважаеми български граждани, чухте най-вярната, безкомпромисна оценка на управлението на Бойко Борисов. Този път не от нас, опозицията, която даваме непрекъснато в продължение на четири години, чухте я от министър на Борисов – отвътре, от кабинета, от човек, който е преживял всички тези проблеми, които описа. И чухте ли ключовите думи за управлението на Борисов – хаос, безхаберие, частни интереси, кражби, кражба от настоящето, но кражба и от децата, и внуците ни в бъдеще, незаконно и криминално деяние, безнаказани действия, престъпно бездействие. Ето най-вярната оценка за това управление в областта на ВиК сектора. Всичко това, което днес чухме, ние отдавна говорим. Проблемът е отдавна. Помните ли Бисер, Аспарухово, Мизия? Помните ли отговора на правителството, когато още тогава поставяхме въпросите, когато предлагахме решенията? Защото аз помня шараните по площадите на Мизия, които стояха там една седмица, след като четириметровата вълна се оттегли. Помня всичките катастрофални последици и жертви. Вие тогава не обърнахте внимание. Оттогава до ден днешен давате само един отговор: свиквайте, така ще бъде, има климатични промени в света. Свиквайте, че Ви наводняваме къщите, свиквайте, че е суша и нямате вода за пиене. Ето обаче отговора за истината. Защо това е така? Защото управлението на Борисов е безхаберно и по оценките на самия министър в някои части с престъпни и безнаказани деяния. Господин министърът пропусна обаче няколко неща, които имат отношение към въпроса, които няколко пъти сме поставяли като въпроси и като предложения за решения. Кой наряза напоителни системи на скрап и ги продаде? Защото част от проблема е липсата на напоителни системи, вързани към язовирите. Кой създаде ВиК холдинг съвсем скоро и го определи с 1 млрд. лв. капитал, който щял да обедини всички язовири в страната и да ги управлява вече целенасочено и разумно, с грижа за хората? Кой? Правителството на Борисов. При правителството на Борисов се нарязаха напоителни системи – от един от неговите така ярки говорители сега. Господин Министърът пропусна да каже за тези 10-11 години управление на кабинета Борисов колко пъти се вдигна цената на водата за хората? Винаги с обещание, че тази цена и тези пари, събрани от целия народ, ще бъдат инвестирани в модернизация на мрежата, в инфраструктура. Чухте ли? Няма един километър нова инфраструктура за това време, за което министърът докладва. Кой измисли новия закон от миналата седмица с разрешението на всеки да боде в земята и безконтролно да източва подземните води? Отново правителството на Борисов. Имаше обаче и още нещо много важно в изказването на министър Димитров. И аз му благодаря за това. Високата оценка за професионализма,

Стои огромният въпрос обаче за заплахите, които министърът очерта: заплаха от суша, заплаха от наводнение, заплаха от водна криза в земеделието, заплаха от водни бунтове, заплаха за това да се наложи да заменяме производството вместо от вода, от въглища. Разбирате ли какво означава това особено на днешния ден? Той казва: ще имате или чист въздух, или вода. И ще трябва да избирате – или въздух, или вода. Казвам в днешния ден, защото е поредният, в който се отчита няколко пъти свръхзамърсяване на въздуха в големите градове на България – в София, в Бургас, в Благоевград, замърсяване на въздуха в ковид криза, когато стотици хиляди хора имат проблеми с дишането, когато това заболяване е свързано с дихателни проблеми, отгоре на това и мръсният въздух в страната. И той е прав в едно въпросите за въздуха, чистата вода, земя и храна са въпросите на бъдещето и за нашите деца, но са въпроси и за здравето на нацията. Господин Министър, споделям нашето впечатление, моето лично, очаквах след тази убийствена картина на управлението на Борисов да подадете оставка, защото след това, което чухме, смятаме, че изходът е оставка на цялото правителство.

Колеги, моля за тишина! Нека да се успокоим. Продължаваме с второ четене

и за пристанища за обществен транспорт – държавна собственост“; б) в т. 2 думите „с национално значение“ се заличават; в) в т. 3 след думите „собственик на“ се добавя „територията и пристанищната инфраструктура на“, а думите „с регионално значение“ се заменят с „или на терминал от такова пристанище“; г) в т. 4 думите „ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение“ се заменят с „пристанище за обществен транспорт или на терминал от съществуващо пристанище“. 2. Създава се ал. 5: „(5) В 7-дневен срок след издаването на заповедта по ал. 3 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изпраща служебно одобреното задание за изработване на проект на генерален план на Министерството на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и на Министерството на културата за съгласуване по реда на Закона за културното наследство.“

се заменят с „елементи на другата обща“. 3. Създава се нова ал. 5: „(5) В срока по ал. 4 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изпраща служебно за съгласуване електронно копие от проекта на генерален план на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, на експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения е налице или се предвижда присъединяване, а когато в териториалния обхват на плана са включени защитени територии за опазване на културното наследство – и на министъра на културата. Ако в едномесечен срок едномесечен срок от датата, на която е получено копие от проекта, някой от адресатите не изпрати становище по проекта на генерален план, се счита, че го съгласува без бележки.“ 4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата

б) в т. 4 думите „външните регулационни граници“ се заменят с „границите“, а след думата „територия“ се поставя запетая и се добавя „определени с действащия генерален план“.

Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 20; редакцията на § 21 по Доклада на Комисията; редакцията на параграфи 22 и 23

Госпожо Председател, след като чухме оценката на министър Емил Димитров към цялостната работа на правителството след тази ясна и категорична оценка за работата на Министерския съвет от министър, част от това правителство, ние от „Движението за права и свободи“ считаме, че следва да поканите министър-председателя и той от своя страна или да опровергае казаното от министъра и да предложи неговото освобождаване, или да дойде тук да потвърди казаното и да подаде оставка на целия Министерски съвет, за да се сложи край на 10-годишното политическо безвремие, в което ГЕРБ пребивава във властта, както беше и оценката на министър Емил Димитров. Ние разбрахме, че различните министерства не си комуникират, не си кореспондират. Ние разбрахме, няма кой да организира работата на Министерския съвет. Това беше оценката на министър Емил Димитров и от наша страна Ви призоваваме да поканите премиера и или да опровергае казаното и да гласуваме оставката на министъра, или да подаде оставка на целия Министерски съвет. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Карадайъ. Ще се свържа с министър-председателя. Продължаваме, господин Летифов.

на съществуващо пристанище за обществен транспорт се учредява в полза на собственика на територията и пристанищната инфраструктура на съществуващото пристанище или на терминал от него. (2) Правото Правото на строеж за разширение на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 или на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се учредява в полза на собственика на територията и пристанищната инфраструктура на съществуващото пристанище, съответно на собственика на съществуващия специализиран пристанищен обект. (3) Обемът на правото на строеж по ал. 1 се определя в съответствие с одобрения генерален план на пристанището за обществен транспорт, а по ал. 2 – в съответствие с одобрения специализиран подробен устройствен план по чл. 112д.“

б. „а“ думите „управителният орган на пристанището – за пристанищата по чл. 106а“ се заменят с „Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

чл. 112т се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 накрая се поставя запетая, добавя се „в 7-дневен срок от констатиране на нарушението“ и се създава изречение второ: „Писмени възражения срещу констативния акт може да бъдат подавани в 3-дневен срок от връчването му.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „съставяне и връчване на констативните актове по ал. 2, за подаване на възражения срещу тях и за“ се заличават.“

Благодаря Ви, благодаря Ви!

запетаята след думата „изграждане“ се заличава и се добавя „на пристанища и пристанищни терминали – държавна собственост, както и“, а думите „пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „пристанищните терминали – държавна собственост, от пристанищата за обществен транспорт“;

„и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 – 109“ се заменят с „мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп, в пристанищата по чл. 106а

е) в т. 10 думите „за пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят със „за пристанищата по чл. 106а и за пристанищата за обществен транспорт или терминали от такива пристанища, които са държавна собственост“; ж) в т. в т. 17 думите „пристанищните райони, които включват пристанище за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „пристанищата по чл. 106а“; з) в т. в т. 18 думите „с национално значение“ се заменят с „и терминалите от такива пристанища, които са държавна собственост“; и) в т. 19 думите „на пристанищата и на пристанищните райони“ се заменят „на „на пристанищата по чл. 106а и на пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост,“; к) създава се т. 20: „20. изграждане, поддържане и администриране на национална система за електронен обмен на информация в пристанищата за обществен транспорт“.

седемгодишна програма за развитие за всяко от пристанищата по чл. 106а;“. 3. Точка 10 се изменя така: „10. по предложение на генералния директор определя размерите на пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 и чл. 109а, ал. 3, както и промените в тях.“

Член 115т се изменя така: „Чл. 115т. Финансирането на дейностите по изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането и развитието на пристанища за обществен транспорт, както и по създаването, съхраняването и поддържането на мощности и материални средства за осъществяване на отбранително-мобилизационни мероприятия на страната с държавни ресурси се осъществява в съответствие с правилата за предоставяне на държавни помощи.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за §

предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 42: „§ 42. чл. 116а се правят следните изменения: 1. Алинеи 3 и 4 се изменят така: „(3) Съпътстващите дейности на територии – държавна собственост в пристанищата за обществен транспорт може да се извършват от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ или при възлагане на концесия. случаите на възложена концесия извършването на съпътстващата дейност се включва в предмета на концесионния договор, а приходите от нея – в стойността на концесията. (4) Съпътстващи дейности на територии – общинска собственост общинска собственост в пристанищата за обществен транспорт може да се извършват чрез възложена концесия.“ 2. В ал. 5 думите „с регионално значение“ се заменят с „на територии, които са частна собственост,“.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 48: „§ 48.

Пристанищните оператори осигуряват на своите работници необходимото, съобразено с технологичните иновации, първоначално и последващо обучение за правилното, здравословно и безопасно изпълнение на възложените им трудови функции.“ 3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

е условие за извършване на пристанищни услуги.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 48: „§ 48.

б) в т. 5 думите „по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община“ се заменят с „към държавата или към община за данъци или задължителни осигурителни вноски по чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в това число лихвите по тях“; в) създават се нови т. 6 и 7: и 7: „6. поддържа освидетелствана система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен; 7.

г) досегашната т. 6 става т. 8 и се изменя така: „8. в случаите, в които за извършване на морско-техническа услуга се използват кораби: а) разполага с един или повече кораби, които отговарят на техническите изисквания за безопасност на корабоплаването и на изискванията на чл. 6 от Кодекса на търговското корабоплаване; б) разполага с минимално необходимия брой морски лица с правоспособност за комплектуване на корабите с екипаж; в) поддържа освидетелствана система за управление на безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване на замърсяване от кораби, когато услугата се извършва с един или повече кораби, за които се прилагат разпоредби на международен договор, изискващ поддържането на такава система, по който Република България е страна; в тези случаи еквивалентност по т. 6 не се доказва; г) поддържа в готовност за незабавна реакция корабите си в съответствие с аварийния план на пристанището и разпорежданията на длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“;“ д) досегашните т. 7 и 8 се отменят.

ал. 5. (4) При установено несъответствие с изискванията по ал. 1, т. 5, 6, 7 или 8, или по ал. 2: 1. капитанът на пристанището дава на пристанищния оператор задължителни предписания за отстраняване на несъответствието и определя разумен срок за изпълнението им;

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ заличава пристанищния оператор от регистъра на пристанищните оператори при временно преустановяване на дейността, продължило повече от 12 месеца. (5) Разпоредбата на ал. 4, т. 3

постановява временно преустановяване на дейността му, подлежи на незабавно изпълнение.“

Декларация от името на парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. Заповядайте, госпожо Таскова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми българи! Декларацията от името на групата на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, която искам да направя, е по-скоро обръщение към българите. Днес в тази зала министърът на околната среда и водите осем месеца по-късно след като е министър дойде и изложи наистина стресиращи факти. Ще пропуснем това, че всъщност неговата партия е част от управлението на България вече три години и половина и явно точно днес той реши да ни съобщи всичко това. Но какво стана ясно, уважаеми българи?! Стана ясно, че няма община, която да не лобира явно за тези водни ресурси. Стана ясно, че това е следствие на дълги управления на най-различни партии, защото проблемът не е от днес. Той не е и от вчера. Какво обаче чуха не народните представители, а представителите на различните политически партии в тази зала. От БСП например чуха, че проблемът е ГЕРБ. Те не чуха за кмета на Перник, те не чуха, че са участвали във всичко това през всички тези години. От ГЕРБ не реагираха. От ДПС не чуха за общините, в които те са създали проблема.

за състоянието на водните ресурси в държавата. Само ние от ВОЛЯ не бяхме споменати да сме лобирали за който и да е в тази държава

Ние от ВОЛЯ си оставаме представители на българския народ, а не на интересите на политическа партия или на определени бизнесмени, рибари, земеделци и така нататък в ущърб на българския народ. Ние от ВОЛЯ единствени като прагматици, като хора, които търсим бързи решения, искаме да се запознаем с проблема. Явно единствени ще се отзовем на призива на министъра

Той беше в поредицата от многото параграфи, но явно не съм го изчела и затова нека да го гласуваме сега. Господин Нунев? ПЛАМЕН

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Часът е 10,30. Точно в този час преди 101 години в предградието на Париж Ньой сюр Сен започва процедурата по подписването на мирния договор с България.

Договорът е изработен от Парижката мирна конференция, където българската делегация практически не участва и има характер на диктат, чиято главна цел е да накаже България. Победителите забравят своите уверения за справедливите български искания от лятото на 1915 г., останало в историята на Първата световна война като „българското лято“. Интересите на балканските съседи, наредили се на страната на победителите, за да запазят заграбените български земи след Междусъюзническата война от 1913 г., вземат връх над прокламираните принципи за следвоенно устройство. България излиза от войната с надеждата, че обявените от американския президент Удроу Уилсън 14 точки ще бъдат следвани при изработването на мирните договори след войната. В тази програма се обещава правото на народите да разполагат сами със себе си и правото на национално самоопределение. Предвижда се победените държави да сключат открити мирни договори, изработени след открито обсъждане пред очите на всички. За българското общество прилагането на принципа за самоопределение е гаранция, че населяваните с преобладаващо българско население земи в Тракия, Добруджа и Македония ще останат в границите на царството. Българските държавници с основание разчитат, че президентът Уилсън ще подкрепи справедливите искания на Парижката мирна конференция, защото в хода на Първата световна война Съединените американски щати са единствената сила от Антантата, която не обявява война на България, а американският дипломатически представител в София Доминик Мърфи играе активна роля при сключването на Солунското примирие от 1918 г. Българските надежди обаче остават напразни. Европейските дела се решават от френско-английския дует, ръководен от Жорж Клемансо и Лойд Джордж, които начертават условията на мира, определен като втора национална катастрофа. Президентът Уилсън напуска Конференцията през септември месец, а Конгресът не ратифицира мирните договори след Версайско-вашингтонските споразумения. По силата на договора земите, за които воюва България в Добруджа и Македония, населявани с над 1 400 000 души, остават отново в границите на Румъния, Югославия и Гърция. От старите земи на царството са откъснати части от Кулско и Трънско, целите райони на Царибродско, Босилеградско и Струмишко, които възлизат на 2566 км с над 92 000 души население. пет български села са разделени наполовина. Западна Тракия с територия над 8700 кв. км и население 261 000 българи е предадена на Гърция, с което е загубен излазът на Бяло море. България трябва да плати на победителите огромната сума от 2 млрд. 250 млн. златни лв. за срок от 50 години, а Българската армия е сведена до 20 хиляди доброволци, като всички въоръжени сили, заедно с полиция, жандармерия и гранична стража, не могат да надхвърлят 33 хиляди души. Забранено е развитието на военноморски флот и военновъздушни сили. България се третира като несуверенна държава и се поставя под контрола на Междусъюзническа контролна комисия. Ньойският договор определя историческото развитие на българите през целия ХХ век. Националната катастрофа поражда дълбока криза в българското общество. Крушението на националните идеали, огромните жертви, материалните загуби водят до остра поляризация и политическо противопоставяне. Въпросът за причините и отговорността за катастрофата изправя едни българи срещу други българи. Идва времето на насилието и гражданската война. Авторитарни режими се редуват с военни преврати. Демокрацията се отхвърля и на нейно място се проектират „оранжева“ или „пролетарска“ диктатура, управление на елита или безпартийна власт. Мирната ревизия на Ньойския договор става основен принцип на българската външна политика в следващите десетилетия. България се отказва да търси промени по пътя на войната и разчита, че правата на малцинствата могат да бъдат обезпечени чрез защита от Обществото на народите. Този въпрос се отхвърля от управляващите в Белград, които провъзгласяват Вардарска Македония за Стара Сърбия и забраняват въобще използването на названието „Македония“, а българите – за прави сърби. Атина налага, заедно с подписването на Ньойския договор, сключването на двустранна спогодба за размяна на население, с което се поставя началото на изселването на българите от Егейска Македония, а по късно и от Западна Тракия. Поставена в условия да граничи със себе си, България не може да забрави и преживее раните от войната. В свободните предели на царството пристигат над един милион бежанци 600 000 от Македония, 400 000 от Беломорието и Тракия, 100 000 от Добруджа и над 50 000 от Българска морава и Западните покрайнини. Те създават множество землячески, благотворителни, научни и обществени организации. Създават семейства, работят, отглеждат деца и не спират да гледат с надежда към родните места, където са оставили имот, роднини и спомени. Тази национална трагедия определя българската история през следващата световна война. През Втората световна война България успява да поправи една от несправедливостите, връщайки си Южна Добруджа по мирен път, но решенията на Великите сили в другите посоки са за запазване на балканското статукво. Реанимирането на Югославия под формата на федерална комунистическа държава води до създаването на Народна република Македония, предшественик на Съюзна република Македония, на Република Македония, на Бивша югославска република Македония и на днешна Северна република Македония на антибългарска основа. Териториалното статукво беше установено за сметка на българите. И днес българският народ продължава да плаща цената на тази несправедливост. Наследниците на сръбските окупатори и на югославските комунисти, невинно определяни днес като „дълбоката държава“, продължават да делят и противопоставят едни българи срещу други българи.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, правя процедура за удължаване на законодателната дейност на днешното заседание до приключване на настоящия законопроект. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Обратно мнение? Заповядайте, господин Проданов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Стана Ви навик в петък да удължавате законодателната част и изцяло да игнорирате парламентарния контрол. За последния месец имаше четири петъка за парламентарен контрол, от които два изобщо отпаднаха като парламентарен контрол, а два бяха изключително много съкратени. Само преди около един час министърът на околната среда Ви каза нагледно как управлявате. Това, което искаме ние, е наистина контрол за това как управлявате. Вие всячески се стремите да прикриете как управлявате, затова ние сме против това. Благодаря, господин Проданов. Подлагам на гласуване предложението за удължаване на законодателната част от днешното заседание до приключването на настоящия закон. Гласували

Гласували 112 народни представители: за 82, против 29, въздържал се 1. Предложението за удължаване на законодателната част е прието. Заповядайте, господин Летифов.

и на морско-технически пристанищни услуги в случаите по чл. 117а, ал. 4, т. 1 на един или повече терминали – държавна собственост, се възлага с концесия

и специализираните пристанищни обекти или впише в регистъра на пристанищните оператори лице в нарушение на изискванията на чл. 117 – 117б, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. Капитан на пристанище, който разпореди или допусне да бъде извършено вписване по изречение първо, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.“ 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Който наруши или допусне да бъде нарушена забраната по чл. 92, ал. 7 или по чл. 112, ал. 6, или реда за извършване на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 5, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв., съответно с имуществена санкция от 50 000 до 300 000 лв., ако нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец.

Който наруши други разпоредби на закона или на подзаконовите актове по неговото прилагане се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв., ако нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец.“

относно реда за ползване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер.“ 6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал.

ал. 2, за който няма решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за обосноваване на необходимостта от налагане на задължение

Чл. 121в. (1) Налага се имуществена санкция в размер 10 000 лв. на пристанищен оператор, предоставящ пристанищни услуги в пристанище по чл. 106а, който не изпълни задължение по чл. 15, параграф 3 от

по чл. 106з, ал. 2, т. 3 задължение по чл. 12, параграф 3 от същия регламент. (3) При повторно нарушение по ал. 1 или 2 се налага имуществена санкция в двоен размер.“ По § 50

§ 49: „§ 49. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 1а: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Плановете за приемане и обработване на отпадъци се разработват в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 1 от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – за пристанищата по чл. 106а и за пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост, съответно от собствениците на територията и пристанищната инфраструктура – за останалите пристанища за обществен транспорт и за пристанищата по чл. 107 –109.

„Обща техническа инфраструктура на пристанището“ е съвкупност от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, третирането на отпадъците и на геозащитната дейност, които обслужват повече от един терминал от пристанище за обществен транспорт и съгласно предвижданията на генералния план на пристанището са предназначени за общо ползване от всички пристанищни оператори и ползватели на пристанището при еднакви условия. Отклоненията от линейните инженерни мрежи до границата на съответния пристанищен терминал се считат за част от общата техническа инфраструктура. 53. „Инфраструктура за достъп“ е частта от общата техническа инфраструктура на пристанището, включваща съоръженията и линейните инженерни мрежи на транспорта, чрез които се осигурява достъп на ползвателите по суша и по море, съответно по вътрешни водни пътища, до пристанището, както и влизане в него. него. 54. „Инфраструктура за достъп по суша“ са пътните и железопътните подходи до границата на пристанището, осигуряващи връзката му с пътната мрежа, съответно с железопътната инфраструктура. 55. „Инфраструктура за достъп по море или по вътрешни водни пътища“ са подходните канали, зоните за подхождане и зоните за маневриране на корабите, както и външните рейдове или котвени стоянки. стоянки. 56. „Национална система за електронен обмен на информация в пристанищата за обществен транспорт“ е отворена електронна платформа, която осигурява интелигентен и сигурен обмен на информация между държавните органи, пристанищните оператори и ползвателите на пристанището за целите на управлението,

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ определя със заповед границите на акваторията, територията и инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а съответствие с вписаните в регистъра данни по чл. 92, ал. 5 и съгласно действащите до влизането в сила на този закон генерални планове. (2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ или оправомощено от него длъжностно лице преиздава служебно в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон удостоверенията за експлоатационна годност на терминалите на пристанищата по чл. 106а.“ По § 57

става § 54: „§ 54 (1) Заварените оценки и планове за сигурност на пристанищните райони, одобрени до влизането в сила на този закон, запазват действието си като оценки и планове за сигурност на пристанище по чл. 106а. (2) Заварените оценки и планове за сигурност на пристанищата, одобрени до влизането в сила на този закон, запазват действието си като оценки и планове за сигурност на пристанищно съоръжение.“ По § 58

на решението на управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за структурата и размера на пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 и чл. 109а, ал. 3 в пристанище по чл. 106а се събират определените по досегашния ред и размер пристанищни такси. (2) До одобряването на плановете за приемане и обработване на отпадъци в пристанищата по чл. 106а се прилагат заварените одобрени до влизането в сила на този закон планове за приемане и обработване на отпадъци, като се събират определените по досегашния ред и размер такси. (3) Плановете за приемане и обработване на отпадъци на пристанищата за обществен транспорт, за които не се прилага Регламент (ЕС) 2017/352 запазват действието си.“ си.“ (4) Алинея 3 не се прилага, когато към влизането в сила на този закон има промени в обстоятелствата, при които са били одобрени плановете за приемане и обработване на отпадъци. По § 61

внася заявлението по чл. 112а¹, ал. 1, т. 1 за изработване и одобряване на генерален план за пристанищата по чл. 106а. (2) Предвижданията на генералните планове по ал. 1 по отношение на инфраструктурата за достъп се съобразяват с одобрените до влизането в сила на този закон генерални планове за пристанищни терминали на пристанище по чл. 106а.“

но неодобрени до влизането в сила на този закон проекти на генерални планове, предвиждащи обща инфраструктура за достъп до пристанище по чл. 106а, се одобряват като генерални планове за пристанищни терминали от пристанище по чл. 106а. Предвижданията им относно инфраструктурата за достъп се прилагат до одобряване на генералния план на пристанището по чл. 106а. (4) Дадените до влизането в сила на този закон разрешения за изработване на проекти на генерални планове, предвиждащи обща инфраструктура за достъп с терминали от пристанище по чл. 106а, запазват действието си. Изработените в съответствие с тях проекти на генерални планове се одобряват по реда на ал. 3.“ По § 62

„§ 57. (1) Построените преди 2 април 2018 г. брегозащитни и брегоукрепителни хидротехнически съоръжения по Черноморското крайбрежие в използваните за корабоплаване устия на вливащите се в Черно море реки и в българския участък на река Дунав, които са проектирани и изградени така, че осигуряват безопасно приставане и временно престояване на кораби, може да бъдат вписани в регистъра по чл. 92, ал. 4 като специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1. Към заявлението за вписване се прилага проект на специализиран подробен устройствен план по чл. 112д, ал. 3, отразяващ съществуващото положение. (3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проекта на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 и го изпраща служебно на министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане и одобряване. В тези случаи не се прилага чл. 112д, ал. 5. ал. 5. (4) Вписването на специализирания пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 се извършва в срок един месец след влизането в сила на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта по ал. 2 и след издаването на удостоверение за експлоатационна годност.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 66, който става § 58: „§ 58.

За периода 20 – 26 ноември 2020 г. няма новопостъпили питания. Писмени отговори за връчване: - от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народния представител Георги Гьоков; Гьоков; - от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Димитър Данчев; - от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Светла Бъчварова, Даниел Йорданов и Любомир Бонев; - от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Анастас Попдимитров и Нона Йотова. и Нона Йотова. - от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народния представител Весела Лечева; - от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; Сидорова; - от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Георги Стоилов; - от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народните представители Стефан Буржев и Георги Стоилов; - от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Николай Цонков и Антон Кутев; Антон Кутев; - от заместник министър-председателя на обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народните представители Николай Цонков и Димитър Данчев; Димитър Данчев; - от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Радослав Стойчев; - от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Светла Бъчварова; Бъчварова; - от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на два въпроса от народния представител Георги Свиленски; - от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Жельо Бойчев; Жельо Бойчев; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Симеон Симеонов; - от министъра на финансите Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Лало Кирилов; Кирилов; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Красимир Богданов; - от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народния представител Красимир Богданов; - от Богданов; - от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Маноил Манев и Радостин Танев. Танев. Моля, колеги от „Обединени патриоти“ и от ГЕРБ, да си получите писмените отговори. Има ли желаещи от ГЕРБ да получат писмени отговори, или няма желащи?

Пристъпваме към въпроси към Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма. Първият въпрос е от народния представител Христо Проданов относно финансово подпомагане подпомагане на туроператори и туристически агенти. Господин Проданов, заповядайте. Надявам се да сте удовлетворен, че парламентарният контрол закъсня само с три минути. Господин Председател, казах Ви само факти, че за последния месец, последните четири петъка, парламентарен контрол е провеждан сумарно Уважаема госпожо Заместник министър-председател, на мой въпрос от 20 октомври 2020 г., във връзка с прословутите помощи за туроператорите и туристическите агенти, за прословутите 10 млн. лв. Тук за обещаните 3 млн. лв. на екскурзоводите изобщо няма да говоря, защото и аз се срамувам от този въпрос. Вие обещахте, че са постъпили 840 заявления по тази програма за 10 млн. лв. помощи за туроператорите и туристическите агенти и в тази връзка аз имам към Вас следните въпроси: как се извърши подборът за кандидатите за тази помощ, изобщо извършен ли е, досега има ли дори един лев изплатен към туроператорите и туристическите агенти? Кой и на каква цена извършва този подбор? Обявявали ли сте конкурс за външен оценител? Как сте избрали изпълнителя – при какви условия трябва да отговаря той и всичко останало, което е необходимо за прозрачността на процедурата? Благодаря, господин Проданов. Госпожо Вицепремиер, заповядайте.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 Подборът на кандидатите за помощта за подкрепа на малки и средни предприятия от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 посредством прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма се извършва от комисия, определена с акт на министъра на туризма. Комисията е назначена със заповед. В Комисията участват представители на Министерството на туризма, както и външни експерти. Тя се състои от председател и двама секретари. Председателят и секретарите са без право на глас, а осем членове оценители с право на глас. Членовете на оценителната комисия с право на глас участват при провеждането на заседанията, имат равни права при вземането на решенията и носят отговорности за оценителния процес. Решенията на оценителната комисия се вземат с мнозинство от една втора от членовете с право на глас. За финансиране се одобряват всички проектни предложения, които съответстват на критериите за оценка, съгласно Приложение № 5, при пропорционално разпределение на наличния бюджет по процедурата спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания оборот на всяко едно предприятие за 2019 г. Председателят и секретарите на оценителната комисия извършват разпределението на проектните предложения на случаен принцип, посредством ИСУН. При оценяването се извършва проверка относно административното съответствие на проектното предложение с условията за кандидатстване и допустимостта на кандидатите съгласно критериите и методологията за оценка на проектното предложение. Тази оценка се извършва от един член на оценителната комисия с право на глас, като тя се документира посредством попълване на оценителни листове за проверка на административното съответствие и допустимостта в ИСУН. Когато се установи липса на документи и/или друга нередовност, Комисията извършва и изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване. Оценителната комисия може да изисква от кандидатите и допълнителна пояснителна информация и по всяко време да проверява декларираните от кандидатите данни, както и да изисква разяснения относно документите, представени съгласно изискванията на условията за кандидатстване по съответната процедура. Оценителната комисия няма право да предлага за отстраняване кандидат за непредставени документи, когато те се отнасят за обстоятелства, вписани или обявени в Търговския регистър. В този случай Комисията е длъжна да приложи разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да извърши служебна проверка в Търговския регистър, като същото се отрази в протоколите и оценителния доклад. Водената от Министерството на туризма политика и осъществяваната от административните звена в структурата му дейност не налага специфична експертиза по оценка на проекти по оперативни програми, финансирани със средства от структурните фондове на Европейския съюз, предвид че Министерството и звената от структурата му не изпълняват функция на управляващ орган на оперативна програма, съответно не разполагат с такъв вид специфичен административен капацитет. В тази връзка, за да бъде навременна тази финансова помощ и да и да има своя позитивен ефект за икономическите оператори, както и с оглед обезпечаване на администрирането на изключително големия брой проектни предложения в разполагаемия кратък срок за разглеждане и оценката им, се обоснова спешната необходимост от наемането на външни експерти. Обръщам внимание, че възможността за наемане на външни експерти е детайлно регламентирана в Постановление № 162 на Министерския съвет от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Знам, господин Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер, не ми отговорихте на въпроса: колко и изобщо има ли досега изплатен и 1 лв. във връзка с тази помощ? Другото, на което не ми отговорихте – да, казахте 83 лв. на проектно предложение, това, което съм пресметнал аз, означава около 85 хил. лв. Министерството на туризма е дало на външен оценител, за да оцени тези проекти, които всъщност и досега не са оценени. В тази връзка аз си задавам следните няколко въпроса: по какъв начин е избран този външен оценител, защото това не е най-ниската цена, по която Вие сте направили своя избор? Защо не е обявен конкурс? Защо Министерството на туризма беше необходимо да кандидатства и да става бенефициент на тези средства, при положение че самата Вие казвате, че нямате необходимия административен капацитет, за да направите тази оценка? Не беше ли много по-лесно и изключително по-бързо Министерството на икономиката същите тези 10 млн. лв. с техния административен капацитет да ги разпредели на тези туроператори и досега всички тези средства щяха да стигнат до бенефициентите, тоест до тези, на които искате уж да помогнете – на туроператорите и туристическите агенти, тези 840, които, казвате, че са подали документи и са кандидатствали? И другото, което ме притеснява и Ви питам: трябваше и беше ли необходимо едни излишни 85 хил. лв. да се дадат на една частна фирма вместо тези пари да се разпределят допълнително

Уважаеми господин Проданов, по повод допълнителната информация, която изисквате, искам категорично да заявя, че процедурите и правилата, които Министерството на туризма спазва, са в унисон и в синхрон с действащата нормативна уредба, включително и по отношение на кандидатстването на проектното предложение, основаващо се на принципа на помощта deminimis Министерството на туризма е съгласувало с управляващия орган и това е решението, което е взето, за да може експресно и бързо да достигнат тези средства до нуждаещите се. Мога да заявя категорично, че няма никакво нарушение по отношение наемането на външните експерти и това, което ние сме направили, и капацитетът, който допълнително сме ползвали, е свързан с нормативно установените правила. Мога да заявя също, че от 2 ноември 2020 г. е създаден достъп до проектите в ИСУН, за да може оценителната комисия да стартира работата по тяхната оценка и от 24 ноември 2020 г. Комисията стартира процедура по изпращане на уведомление до близо 450 кандидати за установени нередовности, непълноти или несъответствия, определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Искам също да подчертая, че когато става въпрос за европейски средства, всички процедури, правила и срокове се спазват, включително по отношение на изправянето на нередовностите, за да може средствата, които ще се получат, да бъдат легални и да няма впоследствие искане за реимбурсиране на сумата към управляващия орган. Благодаря, госпожо Николова. Следващият въпрос пак е от народния представител Христо Проданов относно разходването на публични средства от бюджета на Министерството на туризма. Заповядайте, господин Проданов – 2 минути.

на мой въпрос от 20 октомври 2020 г. за изразходването на публични средства от бюджета на Министерството на туризма Вие ми отговорихте, че Министерството на туризма няма сключени договори за ремонт и обзавеждане. Според моята информация това не е вярно. Във връзка с това моля за Вашия отговор на следното: какви ремонтни дейности са извършени в заседателната зала на Министерството на туризма и каква е нейната площ? За да можем да си направим някаква оценка за единичната цена на извършените ремонтни дейности и да преценим дали това е реално и пестеливо изразходване на средства. Другото, което исках да Ви попитам, е: сключвани ли са договори за обзавеждане на стаята на Министерството на туризма? под обзавеждане разбирам маси, столове, пердета и така нататък. Моля за Вашия наистина коректен отговор, защото, както казах, в изложението си, смятам, че писменият отговор на въпроса, който Ви бях задал,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

която изцяло отговаря на истината и фактическата обстановка. Потвърждавам отговора, че Министерството на туризма не е сключвало договори, чийто предмет е обзавеждане. Що се отнася до сключените договори за строително-монтажни и ремонтни дейности, ще подчертая отново, че за периода, в който аз ръководя Министерството на туризма, е посочен само един договор. Конкретният договор е за изработване на интериорен проект ведно с изпълнението му, съгласно представена от изпълнителя оферта за заседателна зала и входното пространство в административната сграда на Министерството на туризма, находяща се в град София, улица „Съборна“ № 1, в съответствие с регламентирания в Закона за обществените Договорът е сключен за обща сума в размер на 29 хил. 500 лв. без ДДС при максимално определения чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона праг от 50 хил. лв. без ДДС за този вид дейност. Вие, предполагам, сте добре запознат. Въпреки това ще си позволя да направя пояснението, че интериорът се състои от три основни елемента: строителна основа без стени и таван, предметни елементи, мебелировка, технологично оборудване и функционални процеси, оформящи пространството и атмосферата в помещението. В този смисъл е и посоченият договор, който включва две фази, а именно: фаза 1 – изготвяне на интериорен проект, и фаза 2 – изпълнение на интериорен проект. Първата фаза обединява следните дейности: заснемане на помещението, предложение за интериорно решение и функционално разпределение, изработване на 3D изображение с конкретни предложения относно декоративни елементи, финиш на стени и подове, цветно решение. Тук е важно да обърна внимание, че освен самата заседателна зала дейностите по обновяване и реновиране включват и входното пространство на Министерството с цел оформяне на единна визия. Площта на заседателната зала е 51 кв. м, стените на залата са 51 кв.м, а на входното пространство – 28 кв. м, или общо близо 150 кв. м. След изготвянето на интериорния проект, съобразен с нуждите за ползване на заседателната зала, бе реализирана втората фаза със самото изпълнение на проекта. На основание чл. 17, т. 10 и т. 11 от Устройствения правилник на Министерството на туризма, Министерството отговаря за правилното управление, стопанисване и използване на имуществото, както и осигурява поддръжката на движимото и недвижимо имущество държавна собственост, предоставянето му за управление, като организира и осъществява извършването на текущ и основен ремонт. Министерството на туризма в грижата му на добър стопанин въз основа на изпълнение на вменените законови и договорни права и задължения е инициирало изпълнението на Проекта. Наличното преди ремонта оборудване в залата е старо, заведено задбалансово като активи в употреба с отдавна отминала представителна функция. В заключение, бих искала да обърна внимание на следното. Изпълнителният проект е изцяло целесъобразен с оглед спазване на противоепидемичните мерки съобразно с необходимостта от дистанция в условията на пандемия, както и съобразно с активната му позиция в работата с представители на Дипломатическия корпус у нас, представителите на бизнеса и ръководителите на административните органи в търсене на възможност за подкрепа на туристическия бранш, което от своя страна налага провеждането на всички работни и протоколни срещи в заседателната зала на Министерството на туризма. Благодаря. Благодаря, госпожо Николова. Господин Проданов – реплика. Благодаря. и пердетата са част от обзавеждането на една сграда. В тази връзка, след като Вие не знаете, че сте сключила такъв договор, аз ще Ви кажа. От 18 август сте сключила договор за смяната на пердета в Министерството на туризма в пет кабинета. Много ме заинтригува цялата тази работа – пет кабинета с пердета срещу 25 хил. лв. Скромната сума от 25 хил. лв.!? Аз признавам, че не разбирам от пердета, но направих някаква средна сметка

И започнах да търся – признавам си, както казах, не разбирам от пердета, видях такива от 15 – 20 лв. цена докъм 180 – 200 лв. Такива от 830 лв. на линеен метър, повярвайте, може би и във Версай няма. Може би, ако разберат за тази цена, ще Ви завидят! Смятам, че това е изключително некоректно. Първо, за втори път не ми отговаряте – не ми давате истински отговори на въпросите, защото Ви казах, че все пак Вие сте човек, който харчи обществени средства, в тази връзка имам няколко въпроса: нямаше ли по-разумна цена за тези пердета, след като сте преценили, че имате нужда? Не Ви ли става неудобно, при положение че има 1400 екскурзоводи и около 1000 туроператори и турагенти, които не са получили една стотинка вече девет месеца, Вие да правите такива изключително според мен некоректни, неоправдани и неморални и по всякакъв друг начин харчове.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

Упоритостта, която проявявате, по отношение на тези договори ме навежда на подозрението, че имате предвид конкретен договор за изработка. Той обаче не е с предмет „обзавеждане“. Министерството на туризма е сключило договор за изработка с правно основание чл. 258 от Закона за задълженията и договорите и предмет „ушиване, доставка и монтаж на пердета и корнизи“ за кабинетите и в сградата на Министерството на туризма на основание мотивирано и обосновано предложение от компетентната дирекция, одобрено от главния секретар на Министерството. Няма легална дефиниция или правно определяне за понятието „обзавеждане“, но като значение се е наложило разбирането, че „обзавеждане“ означава вещите, необходими за живот и работа и по-точно – мебелировката. Юристите на ведомството не разглеждат и тълкуват предмета на вероятно и невярно цитирания от Вас като договор с предмет „обзавеждане“. Обзавеждане биха били столове, маси, шкафове, настилки и други, но не и пердета. Пердетата или щорите са едни от детайлите, които оформят декоративното пространство за работа на служителите и спомагат за създаване на добра работна среда, като се осигурява допускане на необходимата светлина и съответно предпазване от нея. Съобразно предложената оферта, постъпила в структурата на Министерството, съответно и предложените условия, е сключен този договор с правно основание – чл. 258 от ЗЗД.

в началото на Вашето пленарно заседание. Първо, искам да кажа, че ние сме колеги, винаги сме имали пряка комуникация, понякога малко затруднена. Последният ми разговор с него е от понеделник. Изключително съжалявам, че трябва да влезем в това ниво на комуникации и тези наши комуникации, които винаги са били в оперативен план, да стават в момента чак през пленарна зала. Когато за първи път разбрах, че той е преболедувал ковид – беше наистина много разстроен. Проведохме един много дълъг разговор, може би над 50 минути, беше много афектиран в началото

в сектора, в приемането на секторното законодателство, в приемането на Програмата за развитие на селските райони, тя винаги се съгласува с Министерството на околната среда. Тоест нашите две министерства, съответно и експертите по отделните дирекции, винаги участват общо в работни групи, когато се решават въпроси, свързани с околната среда и опазването. Тази колаборация стана много по-тясна и сега, в настоящия момент, когато подготвяме новата програма, когато трябва да изпълним целите на зелената сделка, когато имаме много по-амбициозни екологични амбиции, и тази работа продължава. Този разговор беше иницииран от мен, тъй като имаме четири теми, които стоят нерешени в Министерството на околната среда, и аз смятам, че по всички теми след 50-минутния разговор ние все пак имахме обща визия как се продължава и съм изключително изненадана от това, което чувам. Първо, по повод твърдения за непредставени схеми на напоителни системи на язовири. Колежката – директор на Напоителни системи, ни уверяваше, че още преди 20 дни са предоставени така. Независимо от това още на другия ден в девет сутринта тя беше в Министерството с всички папки и документации – искам наистина много коректно всичко да бъде представено. Извън това кметът на Бургас ми се обади – може би преди доста време, може би преди три-четири седмици ли беше, с молба да предоставим архивна, налична проектна документация за друг язовир с тенденцията дали той може да бъде ползван за осигуряване на питейна вода. Дойде негов строителен инженер, заместник-кмет в архивата на едно от поделенията на Министерството. Всичко, което е налично и го има, бе представено. Второ, по отношение на твърденията за война с МРРБ. За първи път чух такава теза! По принцип Министерството на земеделието, храните и горите винаги има по-скоро различна визия с Министерството на околната среда и водите, но не и с МРРБ. Нещо повече, има решение и доклад от оперативно заседание на Министерския съвет от 13 октомври, в което Министерството на земеделието, храните и горите е подкрепило вариант за решение по отношение на водоснабдяването на Бургас. Така че всичко, което е трябвало да бъде направено от нашата система в подкрепа на решение на тези въпроси, е направено. По отношение на обвиненията за земеделието. Много тъжно! Няколко месеца назад, в началото на летния сезон самият колега призоваваше през медиите във връзка със засушаването, че земеделските производители трябва сами да си търсят собствени водоизточници за напояване. за напояване. Пак казвам, това може да се извади няколко месеца назад от медийни участия. След много комуникации с браншовите организации, след проведени срещи се постигна едно съгласие между нас да бъдат инициирани промени. След като те бяха предложени, ние направихме обща експертна среща в Министерството на околната среда и водите, на която присъствах аз, на която присъства и колегата, и експертите на двете ведомства в тази сфера. Не бяха приети всички изменения. Всичко, което поискаха да отстраним, бе отстранено, с изключение на обема, който може да ползват по облекчен режим регистрирани земеделски стопани извън урбанизирани територии. Входираните промени от народни представители са в крайна сметка произведени след неколкомесечна комуникация с неправителствените организации в сектора

Първо, трябва да изхождаме от това, че в Напоителни системи в момента по Мярка 4.3 по Програмата за развитие на селските райони ще бъдат рехабилитирани и пуснати в действие основни канали на стойност 50 млн. евро и ще се увеличи достъпът до площи, които могат да бъдат напоявани, и до земеделски стопани, които могат да бъдат включени в тази система. Второ, във връзка с изготвянето на националния план за възстановяване Министерството с подкрепа на абсолютно всички браншови организации в тази посока предложи на Министерския съвет с ресорен вицепремиер Томислав Дончев за изготвянето на този план и бяха на първо четене приети за цялостна рехабилитация на държавната – Напоителни системи, във вида, в който е функционирала най-добре, с всичката налична техническа документация, която има. Само вметвам една скоба – Румъния ще представи абсолютно същия проект от страна на Румъния. Просто го казвам, тъй като ние имаме сходни проблеми в крайна сметка, тъй като в исторически план сме минали през едни и същи политически периоди. И да се върна – тези изменения касаят само възможности за онези регистрирани земеделски стопани, които нямат техническа възможност за достъп до цялата тази система на Напоителни системи и има един максимален обем, по който може да се използва този уведомителен режим. Но ако това е проблем като цяло за общия режим с цел неговото облекчаване, за който смятам, че няма да има по никакъв начин различни мнения в сектора,

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: …облекчаване, а нещо друго, но в крайна сметка – воля е на Народното събрание. Искам да кажа, че всички тези обвинения, които бяха отправени, са абсолютно безпочвени и че това е продукт, пак казвам, вследствие на неколкомесечни обсъждания, включително и при тях, и от тази среща отпаднаха много други предложени промени. В заключение, за други обвинения не се сещам в момента, всичко конкретно, което се поиска, както в понеделник си говорихме: добре, на мен ми е предадено, че всичко е представено, пак ще дойде колежката още сутринта в девет часа, но нямаше никой. Охраната може да потвърди това. Трябва да говорим с много конкретни факти. много конкретни факти. Тъй като ние имаме наистина много добри колегиални отношения, в понеделник съм говорила в чисто човешки план и дума не може да става за някакви заплахи. Това са просто нереални неща. Да, ние сме в тежко време, пандемия, да, всеки преминава през някакви изпитания, чувства може би, недостатъчна грижа за себе си, но все пак

Заповядайте, господин Проданов. Информация ще ни даде и министър Аврамова след малко. Заповядайте за процедура.

Не усещате ли, че този, който трябва да координира действията

Има процедури в Правилника по какъв начин може да поканите министър-председателя или министрите, за да дойдат и да Ви дадат информация.

трибуната на Народното събрание изслушване. Има процедура в Правилника. Четете го този правилник. Госпожо Аврамова, заповядайте да ни запознаете с информацията, която искате да ни представите. Още веднъж повтарям, че всеки министър има право да дойде и да вземе думата по всяко едно време, когато Народното събрание заседава. Заповядайте, госпожо Аврамова. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с изявлението, което направи днес министър от коалиционното правителство, за разлика от министър Танева аз не го приемам като обвинение, а по-скоро приемам неговото изказване в Народното събрание като хвърлени в публичното пространство хаотични разсъждения и ще се опитам с информацията, която ще изнеса пред Вас, да докажа своето твърдение. Да започнем с язовир „Камчия“. язовир „Камчия“. Язовир „Камчия“ захранва голяма част от Източна България. Всички знаем, че захранва и двата големи града Бургас и Варна. Във връзка с намаления обем на водата в язовир „Камчия“ през месец октомври аз внесох в Министерския съвет мой доклад на оперативно заседание, в който предложих язовирите „Порой“ и „Ахелой“ да бъдат обособени като резервни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. В доклада бяха посочени и основни мерки, които следва да бъдат изпълнени с цел неговото използване за питейно-битово водоснабдяване, като това са: извършване на анализи, проучвания за качество на водата, изготвяне на инвестиционни проекти, проектиране и учредяване на санитарно-охранителна зона и други, които са необходими, за да може тези два язовира да бъдат използвани за питейно-битови нужди. Ще си позволя да цитирам един текст от този доклад, с който всички ние, които сме в правителството, и в министерствата имат отношение към превключването на тези два язовира. В този доклад има един ангажимент, който трябваше да бъде изпълнен от министъра на околната среда и водите

В регионалните прединвестиционни проучвания, които са направени, тези два язовира не са посочени като язовири, които трябва да бъдат включени към водоснабдяването на Бургас. Това, което в публичното пространство министър Димитров няколко пъти вече говори, е за превключването на тези два язовира към ВиК системата на Бургас. Да, ние сме съгласни и аз съм внесла такъв доклад, но за да дадеш 60 млн. лв. и да изградиш водопроводи, да изградиш водовземни кули, да изградиш помпени станции – пречиствателна станция, затова трябва да има обоснован Точно затова Министерският съвет прие на своето заседание, че Министерството на околната среда и водите, които са принципал на водите, които управляват водите, които имат експертите, които могат да изготвят такъв експертен доклад, трябва да го направят, за да обосноват необходимостта от подвързването на тези два язовира. В МРРБ такива експерти няма. Ние обаче обаче имаме известни съмнения – единият язовир се намира само на няколко километра от язовир „Камчия“ и за нас буди съмнение фактът, че ще вали в единия язовир и ще има приток, а в другия няма да вали. Всичките тези съмнения трябваше да бъдат опровергани от доклада на Министерството на околната среда и водите, за който доклад министър Димитров удобно забравя. Въпреки това, въпреки че този доклад трябва да ни даде основата и да ни даде сигурността, че тези два язовира трябва да бъдат подвързани към водоснабдителната система на Бургас, въпреки чакането все още на този експертен доклад, ние работим по темата, като вече ВиК – Бургас, е извършило проучване с водолази на язовирите „Ахелой“ и „Порой“, извършено е проучване с алпинисти, изготвят се проекти, поискали сме от Министерството на земеделието, храните и горите техническите паспорти и проекти, каквито са налични, така че да осигурим целия процес. Проучва се и доставката на тръби. Въпреки това сме подготвили и възможността ВиК Холдингът да отпусне тези средства, като сме прехвърлили акциите на ВиК – Бургас, към ВиК Холдинга – държавния дял. Въпреки това ние без този доклад няма как да похарчим 60 млн. лв., да подвържем два язовира, защото утре всички Вие, уважаеми дами и господа, ще ни питате защо похарчихте тези пари. А министър Димитров вероятно ще се изявява по медиите да обяснява как пълни този или онзи язовир. Това, от което аз се възмущавам, е, че от трибуната на Народното събрание се отправят хаотично някакви обвинения в пространството. Кой беше против да бъде спасен Перник от водната криза? Никой! Решението, което беше взето за изграждане на водопровода, беше на правителството и този водопровод спаси Перник. Да питаме перничани трябваше ли да бъде направен този водопровод, който критикува в момента министър Димитров? Всички Вие като законодателна власт знаете, че изграждането на съоръжения по време на бедствено положение, каквото беше обявено в Перник, е допустимо по българското законодателство. всички строителни книжа, зачитам Закона за устройство на територията: „Всички строителни книжа могат да се комплектуват и по време на изпълнението на неотложните аварийни и възстановителни работи или след изпълнението им и се предават на органа, компетентен да издаде разрешението на строеж.“ Министър Димитров сигурно не знае, но аз ще Ви кажа, че подробният устройствен план се процедира. Той е обявен, Той е обявен, срокът е до 19 декември и след това в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде внесен за одобрение, както и ще бъде внесен проектът за издаване на разрешение за строеж, така както е написано в българското законодателство, като възможност, която сме използвали, за да спасим Перник от водната криза. Ако министър Димитров, който управлява водите в България смята, че Бургас е в бедствено положение и че трябва там да бъде приложен този подход, то тогава има ред и закон, по който това трябва да се случи. Защо министър Димитров не внесе в Министерския съвет предложение за обявяване на бедствено положение в Бургас? Защо плаши хората от трибуната на Народното събрание и от медиите, в които има участие? Нека се обърне към бургазлии, които сега притесни и вся страх в хората и да каже има ли вода в язовира, защото той управлява водите в язовирите в България? Има ли вода в язовира? Тази вода докога ще стигне? Какви мерки трябва да бъдат предприети, така че Бургас да не изпадне във водна криза? Защото това, което днес беше направено, е да всяваме страх в хората в Бургас. Ние не управляваме в Министерството но ние мислим как да обезпечим хората и вече имаме идея и работим по нея, макар че това е работа на Министерството на околната среда и водите. Министърът на околната среда и водите издава месечните графици. Може да бъде намалено подаването към Варна, може Варна да работи известно време на помпения режим от деривация „Китка“. Може да намалим ползването от язовир „Камчия“, да обърнем 80% от деривация „Китка“ по помпен начин и останалите от Камчия, за да намалим черпенето от язовир „Камчия“ и да имаме вода за по-дълго време. Ние предвиждаме и възможността, тъй като сега ще се притеснят хората от Варна, че водата от помпи е по-скъпа, предвидили сме възможността ВиК – Варна да бъде

върху темите, които вълнуват и българските граждани, върху темите, които имаме – задачата да работим и хората да имат вода, някои се упражняват в театрални постановки. (Ръкопляскания Още една тема, която беше засегната в днешния ден – язовирът в Перник. Категорично подчертавам, за да го чуе и министърът на околната среда и водите, че извършването на дейностите, които са по язовирната стена, са направени от водолази и те са приключили 2018 г. Всички помним кога беше кризата в Перник. Така че язовирът не е източван, язовирната стена е ремонтирана с водолази. Има снимки, има видеоматериали и цялата документация за ремонта на този язовир е предадена

за кои други неща бяхме обвинени в бездействие, в действие? Пак повтарям, осигурили сме парите, работим по присъединяването на тези два язовира и продължаваме да чакаме доклада на експертите на Околната среда и водите, който доклад да обоснове необходимостта от изграждане на връзка на тези два язовира с Бургас, така че ние спокойно да можем да похарчим тези 60 милиона, за които говори министър Димитров. Уважаеми дами и господа, уважаеми български граждани, Министерството на околната среда и водите ще се погрижи за това двата язовира да бъдат подвързани, ако даде този доклад, по който ние да работим. Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да изпълнява своите задължение съвестно както сме реагирали в Перник, така реагираме и в Бургас. Имаме своите идеи, работим по тях, така че да обезпечим водата на хората, без да правим театрални изпълнения. Благодаря Благодаря, уважаема госпожо Министър. Процедура? По начина на водене, да.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри! Моята процедура е към Вас. като тук преди малко беше обявено, че е имало някакъв театър, не знам как истината на някой му звучи театрално или може би му звучи комично, госпожо Председател! (Шум Препоръчвам да се обадите на господин премиера, който отказва да идва в парламента, и му препоръчайте, госпожо Председател,

Обяснете на госпожа Аврамова, че това засушаване го е имало 1990 г. учителка на госпожа Аврамова! Поканете я отвън, господин Генов, нека тази тема да си изясните с госпожа Аврамова. Аз не мога да разяснявам на никого нищо. Не съм учителка!

микрофони.) Моля, да не обиждате министър от правителството! Господин Генов, моля! Моля Ви, господин Генов, моля Ви напуснете трибуната! Господин Димитров, моля Ви! Моля Ви, господин Янков беше преди Вас. Заповядайте, господин Янков. Уважаема госпожо Председател, използвам възможността за процедура по начина на водене. Първо,

на земеделието и храните и на регионалното развитие използваха от времето, което е предоставено за парламентарен контрол. Ясно е, че с изявленията, които чухме, които не кореспондират с изявлението на министъра на околната среда и водите, или ще последва оставка на някой от министрите, или ще трябва Народното събрание да се ангажира с нарочна комисия да установи факти, обстоятелства във връзката с различните изявления, или моля да ни бъде предоставена – на мен и на колегите народни представители, нечленуващи в парламентарна група, стенограма от изявленията на министрите, тъй като явно ще трябва Прокуратурата на Република България да провери дейността ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Янков. Вие много добре знаете процедурата как може да се снабдите със стенограмата. Стенограмите са публични, те са на сайта на Народното събрание и в рамките на няколко дни всяка една такава информация се качва. Заповядайте, господин Свиленски. Да кажа само, че с 23 минути ще се удължи заседанието на парламентарния контрол – до 14,25 ч. ще бъде парламентарният контрол. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, народни представители, уважаеми дами и господа министри! Уважаема госпожо Председател, ситуацията днес явно е извънредна, явно в държавата се случва нещо!

По същия член господин Борисов има право да дойде в тази зала, да информира българските граждани, да информира българските народни представители. ПРЕДСЕДАТЕЛ стигаме толкова дребнаво до процедури и правилници. Явно нещо се случва в държавата! Поканете го човека, от който зависи или да разсее тези съмнения, или да вземе решението.